**Šprem, Boris (SDP)** Prelazimo na 1.točku dnevnog reda, a to je 1. Prijedlog za iskazivanje povjerenja mr.sc. Siniši Hajdašu Dončiću za obavljanje dužnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Predsjednik Vlade RH dostavio je prijedlog za iskazivanje povjerenja mr.sc. Sinišu Hajdašu Dončiću za obavljanje dužnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Molim predsjednika Vlade RH gospodina Zorana Milanovića da uzme riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani kolege. Kolega Siniša Hajdaš Dončić ima tu posebnu poziciju da za razliku od ostalih ministara u Vladi kolega u Vladi koji je potvrđen ovdje u Saboru kod izglasavanja povjerenja Vladi kolektivno da o njemu razgovaramo individualno. To nije bio slučaj prije tri mjeseca. I tako svi ubuduće bude li takvih slučajeva. Nadam se što manje. Kada kažem nadam se što manje onda mislim i na ono što se dogodilo sa kolegom Zlatkom Komadinom. Nažalost Zlatko je dao ostavku iz zdravstvenih razloga i ti razlozi su za mene bili dovoljni i ja sam i kao njegov kolega i stranački kolega bio svjestan i na kraju je čovjek dao ostavku. Tek smo počeli. Prošlo je 100 dana i program ove Vlade je poznat i njegova realizacija je pod budnim okom javnosti političke opozicije, svih zainteresiranih u društvu. Prema tome na kolegi Siniši Hajdašu je da to nastavi odnosno da oštro krene, dakle da zavesla i to jako. Siniša Hajdaš Dončić je političar i to pravi političar koji je povjerenje izborio na direktnim izborima u Zagoru u Zagorsko-krapinskoj županiji gdje je izabran za župana 2009. To iskustvo koje nemaju ustvari mnogi među nama. Za to je potreban određen splet okolnosti i naravno određeno znanje i talent, pa na kraju i sreća. Siniša Hajdaš ima 38 godina, dakle mlad je, ima respektabilno političko iskustvo za hrvatske uvjete do ovog trenutka. Ima vatreno krštenje u politici, ekonomist je, pred doktoratom ali ozbiljno bez zezanja, pred pravim doktoratom, predaje na nekim visokim školama i učilištima i ima veliko iskustvo u radu Razvojne agencije dakle dobar je poznavatelj EU fondova, jako dobar. To su sve uz njegove političke kvalifikacije koje su u političkoj vladi važne. Ovo su njegove stručne kvalifikacije koje bi nam trebale reći i sugerirati da je ovaj čovjek dobar za ovaj posao. Kakav će biti? Kakvi ćemo svi mi biti? E to je već druga kemija. Kada su pitali jednog bivšeg predsjednika kakav će predsjednik biti tada kandidat, a onda budući predsjednik, a on nije htio biti direktan, onda je rekao, čujte za to nitko nikada nije bio spreman. Dok nije probao i dok nije izabran nije znao kakav će biti predsjednik. I ako je bio potpredsjednik 8 godina opet ne zna kakav će biti predsjednik. I tako to je pred nama, to je nepoznato. Dakle, pozivam vas da date podršku članu Vlade, ministru pomorstva, prometa i infrastrukture Siniši Hajdašu Dončiću. težak posao, ozbiljan resor, jedan specifičan resor, dakle to nije klasična državna uprava. To je ono niz integriranih sustava, to treba znati voditi. Taj sustav je bio rovit problemima. Bilo je tu i korupcije po javnim poduzećima, barem tako brojne optužnice sugeriraju. Sve to skupa pred njega stavlja jedan ozbiljan zadatak i izazov. Dakle od njega se očekuje puno više od onoga što smo vidjeli u zadnje 4 godine. očekuju se i rezultati. Ja neću reći da u proteklih 8 godina nije bilo nikakvih rezultata, ali pitanje je cijene i efikasnosti. Sada smo u teškom vremenu, naši prioriteti su strateški, gradit ćemo ono za što uspijemo naći financijere i što nam je važno. Ono što nam je manje važno, naglašavam manje važno, ne potpuno nevažno to nećemo graditi jer kao razumni ljudi i gospodari znamo što su prioriteti. To je moja poruka svima da budemo na visini zadatka, da branimo i prepoznamo hrvatske interese, a da lokal patrioti budemo prema potrebi. Nije ni to loša emocija, ali ne može bit dominantna. Hvala i molim vas da podržite Sinišu Hajdaša. Hvala lijepa gospodinu predsjedniku Vlade Milanoviću. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a najprije se javio gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Gospodin Siniša Hajdaš Dončić predložen je i biti će izabran za novog ministra i red je da istoga potvrdimo. Jasno je da može netko razgovarati o bivšem ministru, meni je krivo da on nije i dalje ministar, iz moje izborne jedinice dolazi, bio je prvi na listi i to izuzetno poštujem. Znači gospodin Siniša Hajdaš Dončić, mi Istrijani bi to tako izgovorili Dončić. Ako je gospodin Siniša uzeo ženino prezime, a Istrijani to izgovaraju Dončić onda se to tako izgovara i ja to apsolutno, 100% podržavam i poštujem. Ja to ne bih, ali dobro, ja to poštujem. Ali dobro, nije to sada bitno. Međutim, ja se javljam upravo radi onog lokalpatriotizma o kojem je premijer govorio. Ono što mene zanima kad govorimo o ovom ministarstvu, kad govorimo o cestama, nije to jedino, ali ono što me najviše zanima to je prije svega gradnja Istarskog ipsilona ili nastavak gradnje. To je najveća investicija i u ovom trenutku u iznosu u iznosu od 250 do 300 milijuna eura. Nema većeg neću reći prioriteta nego nema veće spremne investicije u Republici Hrvatskoj odnosno Istri. Zašto, zato jer su tu sredstva osigurana. Riječ je o tome da do 2015. možemo u cijelosti angažirati znači prije svega istarsku operativu kao i do sada, netko će i to nazvati lokalpatriotizmom ili nekako drugačije ali ok, radit će tamo 1000 ljudi, to nije za podcijeniti. Ako to napravimo riješili smo pitanje egzistencije te operative kroz tri godine. Imamo Bujik, imamo koncesionara koji je uredno do sada podmirivao sve obveze. Riječ je rekoh o 300 milijuna eura, to je cca 2,5 milijarde kuna. 50% od tog novca uvijek ide prema državi, znači i država ovdje ostvaruje itekakav prihod. I ono što je najbitnije, pokrenut će se uz građenje te dionice i neki popratni sadržaj. Trebam biti pošten i isto tako kazati da je 2011., znači prije dolaska ove koalicije na vlast, znači u samo jednoj godini u Istri otvoreno 110 km brzih cesta, Ipsilon-Kampanar-Pazin, Ipsilon-Kampanar-Umag, Stancija-Peliceti-dole do Pomera, onda Barban-most Raša, onda je to bio Nova Vas ako se ne varam Ponta Porton, zaobilaznica oko Petrovije i prilaz Vranje gore prema Učki. I samo jednu stvar želim, da po isteku ove četiri godine Istra također se oprosti sa 110 km novih cesta. Ono što ja očekujem znači uz taj Istarski ipsilon, a što je conditio sine quanon, što je pitanje opstojnosti istarske operative ili građevine to je da se, a tamo je sve već riješeno i imovinsko-pravni poslovi ili pitanja, ja mislim da ćemo uskoro ishoditi građevinske dozvole, riješene su financije, znači da se uz rotor u Puli

asfaltira ona sramota od ceste ili od graničnog prijelaza Požane kraj Buzeta, do Buzeta, odnosno gore do Roča ili do Lupoglava, a preko koje u Istri ulazi negdje oko 30% stranih gostiju. Ako preko te ceste ulazi u Istru 30% ili tog graničnog prijelaza to je znači negdje oko 10% hrvatskih gostiju, hrvatskih gostiju, a sve zajedno to su minorne investicije. Sve u svemu, jasno je da poštujem ono što je do sada radio gospodin Dončić.

toliko stvari u tom ministarstvu se nagomilalo, zašto je toliko stvari naprosto stopirano, pa zašto se možda i gradilo zadnjih dvije ili tri godine manje od onoga što se moglo inače graditi. Pa između ostalog što je i državno odvjetništvo permanentno bilo prisutno u tom ministarstvu. Mislim na ono razdoblje nakon 1.7.2009. i u tim okolnostima više nitko ništa nije želio poduzimati. Ja bih rekao da smo zbog nečinjenja izgubili nekih tri godine. Jasno je da svaki potez treba biti podvrgnut nadzoru, bilo DORH-a, bilo Državne revizije, bilo inspekcija, bilo parlamentarne opozicije, ali ta vrst političkog izraza ili sudskog ili pravosudnog ne smije zaustaviti bilo koje projekte bilo kad je riječ o cestogradnji, željeznici, obnovi zračnih luka ili aerodroma, pomorskih luka ili razvoju tvrtki koje su podređene tom ministarstvu. Sve u svemu, pozdravljamo budućeg ministra i želim mu i osobno i u ime kluba IDS-a puno uspjeha u radu. Hvala. Repliku ne možete dići gospođo, žao mi je. Ali ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Stjepan Milinković.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospodine predsjedniče Vlade. Pred nama je prijedlog za iskazivanje povjerenja magistru Siniši Hajdašu Dončiću za obavljanje dužnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Ne sumnjajući u izbor premijera i hrvatske Vlade dakle ingerenciju da premijer predlaže novoga ministra klub HDZ-a još jednom ističe ono što smo govorili kada ste imenovali gospodina Komadinu u hrvatsku Vladu. Morali smo promijeniti zakon da bi gospodin Komadina kao župan mogao postati ministar. Sadašnjim prijedlogom danas ponovo to činimo. Dakle, ne mijenjamo zakon, nego ponovno imenujemo jednoga vršitelja dužnosti izvršne vlasti, župana u hrvatsku Vladu. To je vaše pravo, no klub HDZ-a smatra da bi ministri u hrvatskoj Vladi mogli dolaziti i s nekih drugih dužnosti, a ne sa dužnosti koje su kao župani dobro ili manje dobro obavljali u svojim jedinicama lokalne uprave ili samouprave. Klub HDZ-a kao najveća oporbena stranka ovdje u Hrvatskome saboru ne prihvaća prijedlog hrvatske Vlade oko imenovanja gospodina Dončića za ministra jer ni SDP kao oporbena stranka u Saboru nikad nije podržavala ni prijedloge HDZ-a. Ovo je znači politički principijelan stav da ne podržava imenovanje ministra i pozivamo, dakle ministra da prije svega svojim radom u hrvatskoj Vladi pokaže da je sposoban biti ministrom, a nadamo se da neće biti problema kao što je bilo sa gospodinom Komadinom. I ovdje još jednom danas da ne ispada da tri puta ponavljam jedno te isto. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, po Poslovniku sabora vas molim da u sabornici kada zastupnik govori, a danas govorim ovdje u ime kluba HDZ-a kao potpredsjednik kluba i obraćam se vama gospodine Dragovan, dakle kada govori zastupnik nemojte se ismijavati i ometati govor zastupnika za sabornicom. smatram da bi predsjedniče Hrvatskog sabora trebao uvesti red u sabornici kada govorimo ispred kluba. Ako je netko glasan i ometa rad zastupnika i da zastupnik gubi koncentraciju kada govori onda imamo problem u sabornici. Ja vas molim ispred kluba HDZ-a da u sabornici kao predsjednik Hrvatskoga sabora održavate red. Boris (SDP)** Sad ću vam ja odgovoriti gospodine Salapiću između ostalog i ovo. Često dolazite ovdje kod mene i svašta tražite od mene, pa vam ja i dajem ono što vam baš i ne pripada. I neću vam više davati baš zbog ovog što ste sada rekli. Ako se netko kolegi okrene, možda se i nasmije, vi telefonirate, drugi čitaju novine, četvrti malo gledaju laptop, jel' tako. Nemojte molim vas i vi sa svojim zahtjevom pretjerivati. Ja mislim da nije nikakvih ovdje bilo scena, da ne kažem ispada koje su vas ometale u vašem govoru pogotovo ne sada, pa vas molim. Malo tolerancije imajte i vi. Sjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo zakazana za 16,30 održat će se nakon glasanja. Samo ne bih htio da, jer imamo samo još jednu točku iza ove, a to je Izvještaj i glasanje po izvještaju Mandatno-imunitetnog povjerenstva da nemamo dovoljno glasova. Pa bih ja predložio da sve te odbore koje sam već spomenuo i ovaj da bude nakon te točke, a ta će trajati nekih pet minuta nakon glasanja o povjerenju ministru. I gospodine vi ste zadnji što se tiče kluba zastupnika, u ime kluba HDSSB-a. A vama samo da odgovorim prije nego počnete da u članku 209. Piše: "Zastupnik ne može odgovoriti na izlaganje predsjedatelja." Izvolite gospodine Vinkoviću. Očigledno treba mijenjati Poslovnik uvaženi gospodine predsjedniče, jer ne želeći vas uvrijediti vi možete štošta reći kao predsjedatelji. Naravno da to pomalo mogu nas krivo razumjeti i sami građani Hrvatske. Moje mišljenje razlikuje se od uvaženog gospodina premijera gospodina Milanovića obzirom da u ovih 100 dana Vlada doista nije se pomaknula sa mjesta. Naprotiv svi ovi pokazatelji stanja u Hrvatskoj su daleko gori8 nego što je to bilo prije tri mjeseca. Ja shvaćam razloge toga. Jedan od razloga je svakako i bivša Vlada i ono što je radila punih osam godina. Ali u svakom slučaju se ne treba čitavo vrijeme vraćati u prošlost. I ono što ova Vlada definitivno mora što prije riješiti je povećanje industrijske proizvodnje jer ona iz mjeseca u mjesec pada, pada isto tako broj zaposlenih osoba, a raste broj nezaposlenih. I vrlo brzo dolazimo do onog rekorda od desetak godina. Isto tako, ova Vlada mora shvatiti da povećanje PDV-a ne može pokrenuti proizvodnju, ne može pokrenuti Hrvatsku, isto tako niti centralizacija koju je ova hrvatska Vlada napravila poreznim, mini poreznom reformom i na taj način praktično povećala i centralizirala cjelokupne prihode i onemogućila i jedinice lokalne i regionalne samouprave da odrade svoj dio posla koji je zakonima zagarantiran. Ja sam se također nasmijao saborskom zastupniku koji je govorio u ime kluba HDZ-a kada je rekao da je HDZ najveća oporbena stranka. Samo mi nemojte za to dati opomenu. HDZ je možda nekad bio velika stranka, ali u svakom slučaju danas više nije najveća oporbena stranka. Možda ima određen broj zastupnika, a o tome da su najveća oporbena stranka u svakom slučaju mogli bi otvoriti jednu malo širu raspravu. Vezano za imenovanje

Dakle, ne želim da ovo shvati osobno. Ja mu doista od srca želim uspjeh u radu. Međutim, klub HDSSB-a ne može poduprijeti njegovo imenovanje obzirom da to nije napravio ni prilikom imenovanja i gospodina Jakovine za ministra poljoprivrede koji je bio načelnik općine Bukovlje, koji je na taj način prevario svoje birače u općini, zbog toga što je donesen takav zakon koji je protuustavan. Bilo je tu i niz drugih primjera. Uostalom ja sam prvi i nazvao jedan takav zakon Komadininim zakonom i ovakve hvalospjeve o budućem ministru smo slušali isto tako i o gospodinu Komadini. Ne ulazim u to da je bolest ta koja je spriječila gospodina Komadinu u obnašanju svoje dužnosti. Ali u svakom slučaju možda mu je jedan od većih grijehova bila i gradnja i gradnja ceste Žuta lokva-Rijeka jer se nije usuglasio sa predsjednikom Vlade. Ono što želim poručiti novom ministru, ali isto tako i nama svim saborskim zastupnicima da smo donijeli da smo donijeli i plan Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta pa evo ja apeliram i prije ovog samog glasanja, ali isto tako i na samu Vladu RH, a i novog ministra da dobro prouči te planove, da dobro proračun obzirom da u tom proračunu je niz nelogičnosti i niz nečega što nije napisano u onom programu Hrvatske vlade koji se nekad nazivao Plan 21, a sad se naziva 25. i predsjednik Vlade, ali isto tako i novi ministar znaju da su potpuno obustavljeni radovi na nastavku izgradnje Koridora VC koji treba povezati Mađarsku, Hrvatsku, BiH ponovno sa Hrvatskom, da postoji niz državnih cesta koje izgledaju izgledaju kao da su iz onog vremena kada su neki drugi radili ceste u Njemačkoj prije dolaska nacizma i za vrijeme nacizma. Govorim o cesti D46 koja spaja Đakovo Đakovo i Vinkovce, Preradovićeva ulica žila kucavica grada koja je državna cesta. Govorim o nadvožnjacima u Osijeku koji također su planirani, neki su bili stavljeni u proračunima za 2008., 2009. i 2010. godinu, isto tako i 2011. i bili u planu Hrvatskih cesta a nikad nisu započeti radovi niti je izrađena projektna dokumentacija. Tu je i cesta koja spaja Našice-Đakovo, a podsjećam da tom cestom građani koji budu morali ići na Općinski sud obzirom da je on izmješten iz Đakova u daleko manje mjesto Našice radi se o o kaznenim postupcima da tom cestom ne mogu doći do Našica. Ako gledate obavijesti iz HAK-a vidjet ćete da cesta Đakovo-Požega da je zatvorena već gotovo godinu i pol dana kod Ruševa radi klizišta. Ako netko želi slučajno otići do Državnog odvjetništva u Đakovu to više ne može napraviti iako je Đakovo drugi grad u Osječko-baranjskoj županiji nego mora jednom autobusnom linijom tom cestom koja se više ne može zvati ni makadam, a zove se državna cesta ne može stići u Našice da bi eventualno odradio odradio određeni posao itd., itd. Dakle ja vas evo pozivam iako iz ovih razloga, a prije svega Komadininog zakona, protuustavnih zakona kojima je prije svega SDP pokazao da nema dovoljno kvalitetnih ljudi, da nema dovoljno stručnjaka ali i čitava koalicija obzirom da su morali posegnuti i za gradonačelnike i za župane i na taj način prevariti prije svega svoje birače HDSSB neće dići ruku za, ali kažem želim vam puno uspjeha u radu i da prije svega ispravite ove nepravde koje su ovim proračunom napravljene čitavoj Slavoniji i Baranji. Jer Slavonija i Baranja ponovno i ovim ne samo čitavim proračunom, ne samo ukidanjem gotovo milijardu i pol kuna poticaja u poljoprivredi nego cjelokupnim ovim proračunom iako je predsjednik Vlade ovdje javno obećao u svom prvom govoru predstavljajući se kao predsjednik Vlade da Slavonija neće biti zaboravljena. Slavonija je i u ovom proračunu slično kao dugi niz godina zaboravljena u proračunu, zaboravljena iako puni državni proračun i zbog toga evo tražim od vas, ali isto tako od predsjednika Vlade da što prije stavi u proceduru rebalans proračuna kako bi se ispravila ta velika nepravda. Kažem, nemojte zaboraviti sve ove nadvožnjake i u Osijeku iznad i preko željezničkih pruga jer stradavaju svakodnevno ljudi. Nemojte zaboraviti ni đakovačku obilaznicu koja i dan danas je državna cesta, nema niti svjetlosnu, nije osvijetljena, a nema niti svjetlosnu signalizaciju kamoli semafore ili kružne tokove gdje je to negdje rađeno gdje se sijeku dvije nerazvrstane ceste, ali i gdje su određeni određeni podobni kadrovi bili na vlasti. Nemojte zaboraviti niti ove državne ceste koje sam vam nabrojao jer zadnji put su asfaltirane kada je bio najavljen dolazak maršala Tita u Đakovu iako on u Đakovo nije nikad došao, to je tamo negdje '71. Došla je kraljica Elizabeta, posjetila državnu ergelu koju je HDZ uništio uništio pravnu osobnost pa eto premijeru imate i tu mogućnost vrlo brzo vratiti državnu ergelu kao i državno odvjetništvo, općinski sud, a isto tako riješiti i pitanje državnog vlasništva mimoze bivše upravne zgrade PIK-a, centra mladih iz kojih vam sada audio nakon što je grad renovirao zgradu, nakon što je gotovo 25 godina su useljena udruge od posebnog interesa za grad, a sada ih tjera van, od doma hrvatske vojske itd., itd. Ovo sve govorim zbog toga što već 3 mjeseca nisam dobio pisani odgovor, a uputio sam vam sve ove zahtjeve kao gradonačelnik i kao saborski zastupnik. A evo ja vas molim da se pokrenete da ne bude ono pravilo koje je dosad važilo, a protiv kojeg se HDZ tako zdušno borio kada je uvodio hitrokraciju a uveo praktično sporokraciju. Evo, hvala lijepo i želim vam puno uspjeha u radu novi ministre. I ne zaboravite ovo što sam govorio. evo moram naprosto ispraviti netočan navod, odnosno netočnu tvrdnju koju je kolega onako lakonski ovdje rekao, a to da HDZ nije najveća oporbena stranka. Kolega Vinković pod vodstvom dr. Franje Tuđmana HDZ je bio jedina i prava i do danas jedina državotvorna stranka. Danas istina, HDZ je najveća oporbena stranka u Hrvatskoj. Mi se s tim znamo nositi i vjerujte vrlo brzo će doći promjena.

jer ima 45 zastupnika, već je točna tvrdnja da je HDSSB najveća oporbena stranka koja ima 6 zastupnika. I na kraju nadam se na samom kraju još uvijek vrijeme za prijavljivanje klubova postoji. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar u ime kluba Hrvatskih laburista. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče. Pa dobro je da konačno utvrdimo i koja je najveća oporbena stranka taman da to trajalo još 2, 3 dana. Dakle, poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Vlade, gospodine Siniša Hajdaš Dončić klub Hrvatskih laburista Stranke rada glasat će suzdržano i to iz razloga što ne sporimo pravo Kukuriku koaliciji da formira Vladu, mijenja ili zamjenjuje pojedine članove Vlade zavisno od okolnosti. Taj legitimitet i pravo i stečen je brojem mandata u Hrvatskom saboru, ali nećemo glasati za jer nismo i ne dajemo bjanko praznu punomoć nikome unaprijed. iz ovog predstavljanja i pisanog i usmenog znamo što je kandidat za ministra radio. Ne znamo kako je to radio. To sam spomenuo i u kontekstu Poslovnika u radu ovog Sabora koji ne predviđa i ne dozvoljava da prilikom rasprave o povjerenju Vlade u cjelini ili pojedinom članu Vlade, kandidati za članove Vlade odgovaraju na pitanje klubova zastupnika. A s obzirom da je predsjednik Sabora danas barem tri puta spomenuo najavu promjene Poslovnika, bilo bi možda korisno da razmislimo naročito o ovakvim pozicijama da li kandidat ili kandidatkinja za člana Vlade mora biti u takvoj ponižavajućoj poziciji da ne može niti odgovarati niti izreći, jednostavno odsjediti kao mumija i čekati rezultat glasanja. Možda bi bilo dobro da uvedemo mogućnost ali samo od strane klubova, propitivanje kandidata za članova Vlade jer o gospodinu Dončiću imao sam prilike do sada javno pročitati samo jednu javnu izjavu u kojoj je on rekao da nije torta i da se ne boji da će ga kolega Linić i Čačić pojesti. To je sve što o njemu znam. Hvala. **Šprem, Boris Jer ja jesam. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo dizanjem ruku. Tako smo prije radili kada se radi o ovakvim stvarima. Dajem na glasovanje Prijedlog o za iskazivanje povjerenja mr.sc. Siniši Hajdašu Dončiću za obavljanje dužnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Za iskazivanje povjerenja potrebna je većina glasova svih zastupnika nas 76. Tko je za to da se izglasa povjerenja magistru Sinišu Hajdašu Dončiću za obavljanje dužnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture neka digne ruku?

Hvala. Utvrđujem da je većinom glasova 81 za, 11 protiv, 10 suzdržanih iskazano povjerenje magistru znanosti Siniši Hajdašu Dončiću za obavljanje dužnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Prelazimo na davanje prisege. Prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege, a gospodin Hajdaš Dončić ustaje i odgovara riječ prisežem. Tekst prisege glasi: "Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak RH".

Hvala